обсъдена на Председателския съвет: 1. Прекратяване пълномощията на народен представител. Подадена е оставка от народния представител Делян Добрев на 3 октомври 2017 г. 2017 г. 2. Доклад на Временната комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет и проект за решение по доклада. Вносител е Временната комисия на 27

2017 г. 4. Първо гласуване на Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители на 28

2017 г. 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за младежта. Вносители са народният представител Весела Лечева и група народни представители на 5 юли 2017 г. 7. Парламентарен контрол. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 208 народни представители: за 188, против няма, въздържали се 20. Програмата е приета. Уважаеми народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се включи като точка в седмичната Програма следната допълнителна точка, която ще бъде точка седма, а парламентарният контрол – съответно точка осма – Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Вносители са народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев, на 3 октомври 2017 г. Предложението беше обсъдено на Председателския съвет и прието. Правим уточнението, че след сигурност и обществен ред, което ще се проведе в почивката, ще определим вече точното място на точката с ново гласуване, което да се случи в рамките на днешния ден, тъй като днес изтича срокът. Моля, гласувайте предложението.

Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси и Комисията по отбрана.

2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители са народните представители Весела Лечева, Иван Ченчев, Христо Проданов, Боряна Георгиева и група народни представители. Разпределен е на водещата Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта. На 28 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносители са народният представител Боряна Георгиева и група народни представители. Разпределен на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 29 септември е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. На 29 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси.

въпроси и контрол над европейските фондове. На 29 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчен материал.

Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда, социалната и демографската политика. На 2 октомври 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Водещата е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 2 октомври 2017 г. е постъпил Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от Междуведомствения съвет

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. На 3 октомври 2017 г. е постъпил Проект на решение за прекратяване на процедурата за избор на председател, заместник-председател, секретар и членове на Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Вносители са народните представители Цветан Цветанов и Маноил Манев. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 2 октомври 2017 г. е постъпила информация от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков във връзка с разискванията по питанията от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях. Горепосочената информация е в изпълнение на точка втора и точка трета от Решение на Народното събрание от 4 юли 2017 г. По точка втора – информация за предприетите мерки от страна на Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на устойчивост на социалните услуги: личен асистент, социален асистент и домашен помощник, след приключване на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ По точка трета – информация за предприетите действия от страна на Министерството на труда и социалната политика относно съобразяване на социалната оценка на хората с увреждания с отчитане на техните индивидуални

Народното събрание е постъпил Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълненията на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода от 25 август 2017 г.

и са на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание. На 29 септември 2017 г. от Националния статистически институт в Народното събрание е постъпила информация за общия индекс на цените на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за август 2017 г., бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите през септември 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, поради високия обществен интерес предлагаме точки първа,

Има ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направените предложения. Всъщност – то е едно, но касае три точки. Моля, гласувайте. Гласували

ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с Решение на Народното събрание. Подпис: Делян Добрев“.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, всички сте свидетели, че от първия ден на това Народно събрание и на съставянето на българското правителство опозицията започна непримирима битка за дестабилизация на страната, на парламента

две дузини фалирали банки по времето на Ваш министър, който е във Вашата група; избяга от въпросите и от фалита по време на Жанвиденовата зима; избяга от схемата за кражбата за България“) за 150 милиона, след което още половин милиард в Международния панаир бяха отмъкнати от тази държава под благосклонния поглед на тогавашния заместник-министър на икономиката и председател на Борда на Международния панаир в Пловдив

които всички познавате. Журналистическата етика изисква, когато правиш такива изявления по случая Хасково, да поднесеш сравнителен анализ поне с още една друга българска община, или две, за да кажеш: там е така, пък тук е така. Снощи Ваш сериозен, изявен народен представител каза: по случая Каварна ние тепърва ще проверяваме, както тепърва още изясняват къде и как се купуват гласове за изборите. Не заради Вас, Вие сте наясно, а заради зрителите ще Ви припомня все пак Каварна. Кметицата е от БСП – Нина Ставрева.

Братът на кметицата Ивайло Иванов извършва озеленяване на различни обекти в Каварна и така нататък, и така нататък. Има българска приказка, която казва: „Преди да погледнеш сламката на другия в окото, виж гредата в своето око.“ И защо атакуват Хасково? Защо Делян Добрев? Защото, първо, Делян Добрев е един достоен български политик и парламентарист. Второ, на местно ниво Делян Добрев, сплотявайки организацията в Хасково, разгроми комунистическата партия в област Хасково. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нямате нито един кмет в нито едно населено място. Би ги така, както Германия би Бразилия на Световното в Бразилия! Защото Делян Добрев, освен че е уважаван човек в Хасково, той е и високоотговорен и достоен човек. С акта на подаването на своята оставка той показа това. Делян Добрев е високо уважаван като професионалист, като експерт в своята област и всички Вие, които работите по въпросите на енергетиката, го признавате и гласувате неговите проекти, които предлага тук в законите.

на комунистическата партия и на нейното ръководство и областен лидер в Пловдив. Моля те, твоите деца, твоето семейство ще те разберат само когато останеш. Ти си нужен на този парламент – не на парламентарната ни група, на целия парламент, ти си нужен на България. Моля те, не скачай от борда на кораба – кораба, който води България към обетования бряг на цивилизована Европа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Ако скочиш от този борд, знаеш ли какво те чака? Няма да можеш да стигнеш до водата! Червените акули ще те разкъсат още във въздуха! (Смях

моля те, ако имаш сили, в името на България, в името и на своите деца, своето семейство и своите съграждани, които всички застанаха зад теб, оттегли тази оставка! Ако не, призовавам всички достойни парламентаристи да не приемат тази оставка и този достоен парламентарист да остане на своето място не във ваше, наше и друго име, а в името на България! Благодаря Ви.

малкият останал авторитет на Народното събрание, който имаме, окончателно ще замине. Вие сте председателят на Народното събрание и Вие го олицетворявате в момента. в момента. Вие няколко пъти направихте тихичко забележка да се придържа към темата. Плах бяхте, бъдете по-смел, защото това е авторитетът, който Вие трябва да защитавате. Ако не успеете сега да въведете ред…

ние трябва да разкрием истината, ние трябва да защитим наш колега, ние трябва да говорим за парламентаризма. Комедия е, колега Кутев, това, което Вие правите повече от седмица. Моля, господин Председател, да спазваме Правилника, да има възможност всеки народен представител да изрази позициите си. Да, това е емоционален дебат, но тази емоция беше подбудена с една недобросъвестна атака, с една долна атака.

Имате думата, господин Тодоров. Моля за ред в залата. АНТОН ТОДОРОВ: За да разведря малко обстановката, трябва да знаете, че аз съм като мумията – не се храня, не спя, не съм от този свят и винаги се връщам. (Смях и реплики Преди малко се изказа един човек, който е един от най-наглите и нахални хора, които съм виждал през живота си.

Имаме два въпроса: откъде са тези пари в ония бедни времена? И морално ли е да приватизирате външнотърговски фирми за жълти стотинки?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Добрев, искам да Ви дам един пример с моята спортна кариера. Навремето навлязох в професионалния кикбокс с много тежка загуба. Това не ми попречи аз да повярвам в себе си и да продължа напред, защото знаех какво мога да направя.

Уважаеми господин Председател, колеги! Колега, искам да Ви направя една реплика. Кажете на уважаемия наш колега, че в нашите спортове никой не си тръгва, когато хвърли в нокаут противника, никой не си тръгва от ринга, не слиза от ринга и не хвърля хавлията на ринга, когато ги е хвърлил в нокаут

Той влезе в битка, хвърли ги в нокаут и всичко това стана след това. Няма такъв номер.

Най-трудното в спорта е да се изправиш, след като си паднал. Мисля, че Делян ще успее да се изправи, за разлика от много от тези хора, които, ако паднат, няма да станат. Така че, Деляне, ставай и продължавай напред!

Думата има народният представител Валентин Николов.

и бих искал да припомня една история, написана от Платон в „Държавата“. Тя е алегория. Сократ създава тази алегория, разговаряйки с Главкон. Тя е алегория за пещерата, където хора в ранна възраст са били привързвани с лице към стената на една пещера, а в другия край са горели огньове. Когато са минавали хората, които са ги вързали, са изглеждали като огромни великани, и ако е минело някое кученце, се е създавало впечатление, че това е някакво чудовище. Това е било години наред и тези хора, които са били привързани към стената, са почвали да вярват, че живеят в свят на великани, в свят на чудовища. Ако случайно някой се развърже и излезе навън, ако не ослепее от слънцето, в този случай той ще мисли, че този свят, който вижда, не е реален, а реалният е другият – в пещерата. Ако погледне във водата собствения си образ, няма да се познае. Това е същото: ако имаш една братовчедка в общината, да се каже, че общината е пълна с роднини. Това е същото: да кажеш, че има паралелна държава, но всъщност тази паралелна държава да я създаваш ти с говорене, с образ, и да накараш хората да вярват в това нещо. Откъде идва изначалието на всичките тези проблеми? Още древните религии, като зороастризъм, като павликянството, се основават на дуализма, тоест на една творческа сила и на една деструктивна сила. Творческата сила, която може да създава, която може да ражда идеи, която може да управлява, да поема отговорности, и другата, която винаги се е стремяла да бъде творческа, но не може, се опитва по всякакъв начин деструктивно да разваля всичко това, което се създава от творческата сила, да създава други образи, други паралелни държави. Творческата сила, която Делян винаги е можел да създава като идеи, да решава проблемите, натрупани години наред наред в енергетиката, която, бих казал, че беше фалирала, когато дойдохме. Заедно с Вас, разбира се, направихме така, че тя вече е стабилна. Така, както той успя с с неговото име, с неговия авторитет да спечели изборите в Хасково, когато създаде модел, който можеше да работи в Хасково много по-добре, и в един момент идва деструктивната сила, която трябва да разруши. Тя не може да създаде нови идеи, нови политики, които да кажат: това е по-доброто.

и когато показваш какво си направил, другата сила просто гледа да омаловажи това нещо, да го разруши. Деляне, приятелю, ние се нуждаем от теб – всички. Аз се надявам много, много, много ти да останеш тук, защото се нуждаем от теб. Не само ние, и те се нуждаят от теб. Затова казаха, че не ти искат оставката от парламента, а искали да покажат модел. Какъв модел? Че имаш една братовчедка в някоя община, която не ти си назначил?! Да не казвам за Закона за конфликт на интереси, който Вие много дълго бавихте. Трябваше да бъде приет, и в крайна сметка беше приет. Защо не включихте: „кум“, „кумец“ в изброените категории на конфликт на интереси? Защото доста „кумове“ и „кумци“ управляваха. Не че нямаха качества, нищо не съм казал, но защо не го включихте, а сега говорите за конфликт на интереси? Няма такова нещо като конфликт на интереси, когато не е вписано в Закона.

В този момент той има подкрепата на българските граждани, на хората. А тя е много по-важна за теб от моя глас „против“ твоята оставка – между другото, който ти не желаеш. Искам да се обърна към всички Вас, към всички нас, които сме заедно в тази зала. Всички нас гледат – всички онези, които са извън тази зала, и очакват нещо от нас, за което са ни пратили тук. Ще се опитам да разкажа много кратка история. Надявам се да я разкажа добре. Ако не, извинете ме, че съм Ви загубил времето. Представете си, че държа една ябълка. По своята същност тази ябълка е един сочен, вкусен плод. Ако не харесвам ябълки или поради някаква друга причина, например гняв или завист, смачкам тази ябълка, тя по своята същност, Деляне, остава сочна, вкусна ябълка, особено за тези, които са я познали. Уважаеми дами и господа, когато вървите по пътя си и срещнете ябълки, дори и да не харесвате ябълки, просто можете да ги подминете. А ако допуснете грешката и въпреки това ги смачкате, моля Ви, не си ги носете в джобовете. Не ги дръжте прекалено дълго в себе си. Не ги показвайте на хората, защото хората винаги ще виждат истинската същност на ябълката – сочен и вкусен плод, но има риск да започнат да възприемат Вас като смачкани хора. Нашето общество няма нужда от смачкани политици, независимо от коя политическа партия са те. А най-доброто в случая е: когато намерим ябълки, дори да не ги обичаме, да намерим някой гладен и да го нахраним с тях. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Актът на днешната оставка е политически. Той е важен политически акт, защото е стандарт на поведение за всички. Би трябвало да бъде за всички, такива са стандартите. Може би мълчите, защото осъзнавате какво се случва днес. Вие също трябва да подлежите на този стандарт оттук нататък. Преди няколко месеца друг депутат от ГЕРБ подаде оставка – след подозрения, не осъдителна присъда. (Шум и През последните няколко дни Вие изсипахте помия, черен пиар. За съжаление, госпожа Йончева се превърна в инструмент на този черен пиар. В името на това може би си мислите да спечелите някакви политически дивиденти. Нищо не сте спечелили, бъдете сигурни. Никой не е спечелил от черен пиар. Никой не е спечелил от омаскаряване.

Това, което прави днес господин Добрев, лично аз мисля, че е по-скоро емоционален акт. Той има обаче право на свое мнение. Но оттук нататък очаквам оставки и от Вашата парламентарна група. Там има хора, които не са за този парламент. Там има хора, свързани по роднински начин с членове на Политбюро,

и сега казвате: „Не е морално!“. Да, законно е, но не е морално. Нека да приемем закон, в който братовчедите да нямат право нищо да правят. моралът трябва да бъде със закона? Какво означава морално, неморално? Аз съм чувал и съм Ви влизал в положение, между другото, когато казвате: „Ама не, ние заради качествата си, не защото сме внуци на някой. Заради качествата си сме станали такива“, и съм бил съгласен по някакъв начин с това. Но Вие да излизате и да казвате: някаква братовчедка, назначена само защото е Делян Добрев, без да я познавате. Не чух, че тя е корумпирана, че е некадърна, че е лоша, че не става за тази работа. Ако ще задаваме такъв стандарт, аз се надявам първо Вие да зададете стандарт в тази посока, защото ние очевидно сме си го създали вече. Но не го виждам при Вас. Виждам, че се радвате – постигнали сте политическа победа, унищожили сте публичния образ на един почтен и компетентен човек. Това е Ваша традиция. Така сте правили и на 9-и септември, като унищожавахте кадърните и компетентните. Това е стар Ваш обичай, и Вие винаги се радвате, когато това се случва, но този ден не е хубав за българската демокрация. Не е хубаво да се омаскаряват почтени хора. Всички губят от това – и хората губят, и ние губим, и Вие губите.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Като избрани от българския народ, ние го представляваме в цялото му многообразие на роднински връзки, на политически принадлежности, на идейни убеждения. Както е известно на всички ни, българската държава е започнала с рода Дуло, така че родът не може да бъде източник на негативна конотация или на негативни оценки. Ние имаме сложна история като народ. Известните български родове от Възраждането са възстановявали държавността, подпомагали са църквата, крепили са се помежду си, населявали са близки имоти в селото и в града. Строили са огради с вратички помежду си, наричали са се комшулуци, за да могат да се събират помежду си, да общуват и да се уважават. Искам, независимо от остротата на политическия момент, да намерим онази мярка между политическото и личното, между политическия дълг, обществения интерес, широките рамки на обществения морал и, разбира се, нашето партийно противопоставяне, за да можем по достойнство, съхранявайки личното достойнство на хората, да излезем от създалата се ситуация. Оставката на господин Добрев е индивидуален акт, негова лична воля и изява. Струва ми се, че той е преценил така, и е най-добре, след като е преценил, това да бъде оставено самият той да се отнесе така, както преценява за добре. Ние сме наследници в момента на един тежък период от нашата история – периода на прехода, който създаде много противопоставяния, много конфликти, много остри раздели – идейни, политически, исторически и във времето, етнически, и мисля, че трябва да направим така, че този период лека-полека, лека-полека да отиде в страниците на учебниците, когато нашето общество помъдрее достатъчно. Мисля, че днес най-мъдрото нещо, което можем да направим, е да се придържаме към процедурата. Да изоставим неуместните исторически сравнения на хора, които разсъждават метафизически върху българската история и никога няма да стигнат до друго ниво на анализ и да се опитаме да излезем като парламент, като политически партии по достойнство от създалата се ситуация. Какви са особеностите

Ние бяхме партията, която инициира сегашната Конституция и създаде многопартийното управление. Тук искам да се обърна към нашите колеги от ГЕРБ. Когато започнахте да създавате Вашата партия, Вие използвахте държавата, за да изградите партията си. Вие направихте груба историческа грешка и сляхте партията с държавата. Използвахте държавния ресурс, за да изградите партийни структури. Това е историческо връщане и грешка от стратегически характер. Българската социалистическа партия може да има родови, може да има най-различни отношения – в това няма нищо, както казах в началото, осъдително. Това, което би следвало да направи ГЕРБ, е да пристъпи към най-решаващата стъпка от гледна точка на бъдещото си партийно развитие – да се раздели от държавата, да започне да гледа на политическия процес в България и на Конституцията като на автентичните документи, които утвърждават съвременната българска конституционна либерална държава. Това са фундаменталните различия. Това не е въпросът за братовчеда, братовчедката, сестрата или кумата. Това е въпросът за устройството на политическата организация. БСП извървя този дълъг път на столетие и повече, за да се реформира и да стигне до състоянието, в което може да присъства в българската политика седем, осем или десет години в опозиция и да остане идейна политическа сила, която отстоява конкретни политически идеи и цели. Нашите членове на партията са в тази партия не защото заемат определени длъжности в общината,

Уважаеми български спортисти! Считам, че постиженията в спорта, с най-голямото ми уважение, са изява на индивидуалната воля, сила и дух. Наистина човек трябва да воюва за победата и смятам, че ние като народ, като държава и като политици от различни партии воюваме всички за победата. Всеки иска доброто за България. Молбата ми е следната: да не превръщаме политиката в спорт по този начин, по който често пъти ние го разбираме. Спортът е благородна кауза. Спортът служи на благородната кауза. Спортът е олимпийско движение. Спортът е и благородство. Спортът е и аристократичен поглед върху съревнованието и усъвършенстването на човека

Заповядайте, госпожо Дукова, за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, Изненадващо смирение!… Дълбока политическа лекция. Само че в залата…

Смяна на позиция ли беше това, господин Жаблянов, или усмирителна ризница, която искате днес да си сложите? Не е нито едното, нито – другото! Питам две неща! Господин Жаблянов, Вие като политик и като лектор с диплома за такъв, дайте ми дефиниция за морал и съотнесете към Вашата партия. Вие, господин Жаблянов, не се ли срамувате за целия преход, за всичкото време, в което управлявате Вие и ние поотделно, че Вашата съпруга изработва на граждански договори

по две причини. Първо, защото ние оставихме кадърни Ваши хора да управляват и в момента дори като заместник-министри. Второ, защото смятам, че неправилно си го позволихме! Благодаря. Втора реплика? Господин Антон Тодоров. Благодаря, господин Председател. Само ще допълня информацията на Снежи с една друга Господин Тодоров, реплика към господин Жаблянов. АНТОН ТОДОРОВ: Да, реплика към господин Жаблянов. Една година и половина след постъпването си в Министерството на икономиката и енергетиката Ивет Жаблянова – ръководител на Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, все още е била управляваща на свои частни фирми. Това каза Нина Радева, бивш заместник-министър.

и то по времето на ГЕРБ. С какво основание, с какви очи, с какво дебелоочие имате изобщо наглост да говорите за конфликт на интереси?!

Има ли други изказвания? Господин Кутев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, Както Ви казах, има опасност това да се превърне в комедия, то прилича вече на водевил. Водевилът, честно казано, не е започнал отсега, започнал е от доста време насам. насам. Затова ще се опитам да върна малко нещата там, където според мен би трябвало да стоят, защото тези призиви: как, на кого ни оставяш, друже, приятелю, върни се и така нататък – това е водевил. Господин Добрев, съжалявам, дано никога не попадна в тази ситуация – по този начин тези хора да ме защитават, защото това не е във Ваша полза. Оттам нататък да видим за какво става дума, господин Добрев. С цялото разбиране, защото, вярвайте ми, аз имам разбиране за начина, по който Вие се чувствате в момента,

Били сме и в много други ситуации, да не ги изброявам. Аз знам как се чувства човек в тази ситуация. Затова, честно казано, досега се въздържах да правя резки изказвания просто защото на мен чисто човешката ситуация ми е ясна. Но ако все пак тук се води този разговор е, защото тя е отвъд човешката ситуация. После ще се върнем пак на човешката ситуация – какво трябва да кажете на децата си, защото аз мога да Ви дам съвет какво да кажете. Аз съм го говорил пред моята дъщеря и тя въпреки всичко, което е преживяла, пак се занимава с политика в момента, в БСП. Ето, направете така, че синът Ви, с когото имате проблеми, да продължи да се занимава с политика след това. Ако можете. Ако имате силата и морала. Оттам нататък, за какво става дума в случая и за какво сме се събрали? Събрали сме се за това, че един човек – Вие казвате, че нямате сестра, но ние знаем, че имате братовчедка. Тази братовчедка, през фирмата на мъжа

отборът, който Вие по някакъв начин сте събрали. Как сте го събрали, друг въпрос. Защо пък точно Вие и защо точно около Вас, това е отделен въпрос? Него ще го мислим по-късно. Приемаме, че тази жена, абсолютно почтено си е стигнала там барабар с мъжа си, но е факт, че за последните 19 месеца само в Хасково, само фирмата на мъжа е усвоила около 40 милиона. Тридесет и шест милиона лева само там, в региона на Хасково е усвоила фирмата на този човек, с когото Вие пряко сте свързани, не е да не го познавате.

Според мен, когато имаш тази връзка, трябва ли някой да потърси отговор дали тази връзка е контролирана, дали тази връзка по някакъв начин вреди на обществения интерес? Според мен трябва и това прави колежката Йончева. Само че Вие в момента се опитвате да изкарате Елена Йончева някакъв черен адепт на оплюването. Защо? Защото Ви задава резонните въпроси. Въпросът е: познавате ли този човек? А той влязъл ли е на Ваша място във фирмата на съпругата си? Тоест Вие имате ли с него преки отношения, при положение че Вие сте депутат от региона, а той в това време, за последните 19 месеца, казах, е усвоил над 36 милиона в региона на Хасково? Оттам нататък, имаме ли кадруване в общината, което е в нарушение на Закона за държавния служител? И Вие имате ли връзка с това? Има ли смисъл този въпрос да се изяснява? Нека да оставим да се отговори на въпроса, но Вие ни казвате, че не бива да го повдигаме. Всички тези, които викахте: „Не ни оставяйте, защото той е почтен“. Почтен е. Господин Гърневски, най-вероятно той има пряко отношение към просперитета на „Белене“, ама той е със свален имунитет – господин Добрев, заради „Белене“.

Това е нещото, което… ако говорим за изключително почтения човек. Аз не искам да подложа почтеността на господин Добрев под съмнение сега. Аз искам да кажа, че за това, което говорим, трябва да се говори, то трябва да се обсъжда. Гражданите трябва да го знаят, те трябва да имат мнение и не ние с Вас трябва да дадем присъдата, защото има органи, които трябва да го направят. Трябва да го направи съдът и гражданите, а някой е длъжен да разкаже на тези граждани какво се е случило. Госпожа Йончева направи точно това. Цялата тази кампания, която направихте срещу Елена Йончева, е, извинявам Извинявам се за израза! Всичко това, което виждам в ежедневното повтаряне, заклеймяване и очерняне на образа на Елена Йончева. Господин Добрев, Вие трябва да се чувствате виновен за това, че Вие лидирахте кампанията, която оплеска Елена Йончева. Сега да се върнем на това какво да обясните на децата си. Да Ви кажа, тази ситуация е много тежка. Аз Ви казвам, изпадал съм в нея. Искам да Ви кажа, че докато Вие бяхте министър, на Борислав Гуцанов му влязоха в спалнята над децата с пушки. И го арестуваха. Ако не знаете какво да обясните на децата си – той след това осъди България в Страсбург. Господин Цветанов знае, защото той беше причината. Ако не знаете, звъннете на Божидар Гуцанов и го питайте, господин Добрев. Вие сега ли разбрахте, че в политиката, за съжаление, става и така? Вие не бяхте ли във властта и в тази партия, когато на Николай Цонев го свалиха на колене пред цяла България и му беше заявено: „Ти си пълен престъпник“, и така нататък? Вие не знаехте ли, че това се прави от същата партия, която сега Ви вика: „На кого ни оставяте?“ Къде беше моралният императив тогава, когато това се случваше? Какво обясниха те на децата си?! Ако не знаете какво да обясните на Вашите, ами питайте ги! Между другото, за Вас не знам как ще свършат делата, надявам се да свършат във Ваша полза. Но техните дела свършиха в тяхна полза.

И тук минаваме към следващото. Към фона на всичко това излизате и казвате, че кметът е ужасен неблагодарник, защото Вие сте го направили кмет, пък той тръгнал срещу Вас. Вие нямате нито конституционно, нито законовото право да правите някого кмет. Изобщо цялата тази теза как, видите ли, ами аз там си седя един депутат и всички са ми били съученици, защото аз съм от елитната хасковска гимназия. Извинете, но в тази зала има хора от елитната класическа гимназия, от елитната немска, от елитната английска, от елитната руска.

Дайте да ги мерим! Ако искате, да направим списък? Защо мен не ме свързват с моите съученици? Защото никога не съм си позволил по някакъв начин мой съученик да бъде толериран от мен. Не съм си го позволявал. Няма такъв!

Аз също съм бил като Вас депутат в момент, в който ние сме имали кмет в Силистра, имали сме областен управител в Силистра, били сме в управлението, по това време съм бил областен председател на структурата в Силистра.

Когато ми кажете, че, видите ли, всичко това е нормалният ход на историята, аз Ви казвам, че не е. Всъщност истината е, че ние затова губим изборите в Силистра, господине. Затова ги губим! Защото Вие назначавате, а ние – не. Защото аз не че не знам как се назначава общинар, не че не знам как може да се въздейства на един кмет, когато ти си управляващ, само че аз не бих си го позволил. Аз в това нещо няма да вляза, докато Вие в този случай влизате. Затова всъщност това е въпрос на Народното събрание. Защото това е въпрос на модел, а не Добрев е този модел. Това е моделът ГЕРБ, това е начинът, по който упражнявате властта. Затова този проблем е на този разговор в Народното събрание, защото Вие не може да назначавате кмет. Кмет се избира, независимо от това каква е Вашата роля в процеса на избирането. Последно, нямаше да си позволя да правя всички тези изказвания и да говоря по тази тема, ако не беше цялото оплюване срещу Елена Йончева. Това, което си позволихте да направите – задвижихте цялата машина на държавата доколкото Ви е възможно, не казвам, че можете много, не сте хора с неограничени възможности, но това, което можахте, направихте. Това е некоректно, това е в пълен противовес на интересите на гражданите на държавата, защото Елена Йончева зададе резонните въпроси. Тези въпроси трябва да се задават и на тях трябва да има отговор. Пожелавам Ви да дадете добрия отговор. Пожелавам Ви съдът да застане зад Вас. Вас. Пожелавам Ви да стигнете до края на делата си. Много хора в тази зала са минавали по този път – минавали са през делата, карали са ги по 7 - 8 години, за да стигнат накрая до това да ги оправдаят тогава, когато вече окончателно са оплюти и изхвърлени от политиката. Това е моделът, който не признавам, и това също е моделът ГЕРБ. Благодаря, господин Кутев. Реплика – господин Марешки. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Рашидов! Правя тази реплика, защото защото споменахте в изказването си, че освен съдебното решение по всеки един казус, всеки един човек ще получи и оценката на нашите съграждани. Искам да Ви напомня и пожелавам на всеки един от Вас да има смелостта, първо, да се яви мажоритарно на каквито и да е избори и да се представи толкова добре пред сънародниците си, че да получи подкрепата на 430 хил. българи като независим, а не като подкрепа на определени политически формации. Защо казвам това? Защото споменахте едно име, което нямате право да давате като пример в тази зала, защото вреди на Вашата партия, на парламентаризма, въобще на политическия живот в България. Споменахте името Борислав Гуцанов. Да, той спечели

загуби в собствения си град, където беше областен, градски председател, загуби битката с преференциите от свои, явно по-добри политически колеги. Да не можеш да получиш подкрепата не на варненци, на членовете на собствената си партия, да получиш подкрепа на не повече от хиляда човека, това е падението и не това е съдебният казус. Това е отношението на

Марешки, нито за момент не съм се опитвал да защитавам Борислав Гуцанов, не за друго, защото не е моя работа. Гуцанов си има своята история, той си има своите възходи и падения, но политическите резултати не са довод в този разговор. Защото Вие засега още сте по възходящата линия и сте от тези, които, очаквано или не, влязоха в парламента. Аз, като човек, който е влизал – излизал от парламенти, от ръководства и от куп други места, искам да Ви кажа, че колкото по-високо се качиш, толкова по-отвисоко падаш. Това е нещо, което един политик винаги трябва да има в съзнанието си. Щом си се качил, ще паднеш. Казах го, защото това, че Борислав Гуцанов е паднал, това се случва с всички в политиката. За мое съжаление, най-вероятно ще Ви се случи и на Вас, със сигурност ще ми се случи и на мен. Така че доводът, че, видите ли, той бил загубил някакви избори и че там не го били подкрепяли, не е доводът, който казва: „Могат да минат с автомати през главите на децата му.“ Не е! С автоматите се минава след съдебно решение, а тогава минаха преди съдебното решение и, общо взето, цялото това беше наистина драматично за много хора и това не е единственият. Аз споменах два примера, мога да спомена още десетки, ако това е разговорът. Тоест тук въпросът е да нямаме двойния морал. Да знаем, че когато много дълбоко го изживяваме лично – пак Ви казвам, господин Добрев, аз съм го правил и знам как се преживява лично, но да знаем, че нашите действия в много случаи са водели до същото и да си даваме сметка, че не сме само за един ден тук, или ако поне искаме да сме така.

Благодаря, господин председател. Неморално е точно колегата, който преди малко се изказа, да говори за своите съученици, за своите приятели. Ами 50 години много от Вашите съученици може да не са стигнали до позиции,

дълбоко справедливи присъди. Имаше арестувани и нагли убийци, крадци, наркотрафиканти, които са в затвора. Това е работа на властта. Но Вие да говорите за съд и присъда, когато избихте 30 хил. достойни българи без съд и присъда е грубо нарушение на българския морал.

Господин Кутев, опитахте се да внушите, че съм казал нещо за госпожа Йончева и че едва ли не ние се замерваме с компромати. Не е вярно! Една дума не съм казал срещу госпожа Йончева просто защото няма нужда. Няма нужда, защото аз считам, че моята роля в парламента и в политиката е в правенето на политики. Не само срещу госпожа Йончева, срещу нито един от Вашите народни представители или от които и да са народни представители не съм казал дума, за да ги оклеветя, защото това не е правилното. Ако имате съмнение за морала на някой, ако имате съмнение за законосъобразността на действията, има си институции в тази държава.

за пореден път Ви призоваваме от парламентарната група на БСП да се придържате към Правилника. Дадохте думата на господин Гърневски за лично обяснение. Вие чухте ли с какво беше засегнат? Да, този човек е засегнат, той има някакви проблеми, но тези проблеми не са причинени от изказването на Антон Кутев или от който и да било. Тук не е трибуна за изповядване на някакви свои бивши, незадоволени страсти.

как е бил засегнат лично аз няма как да знам предварително. Нека да чуем и тогава може да го… Заповядайте за процедура, господин Станилов. СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (ОП): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, знам, че по Правилника на Народното събрание нямам право да поискам прекратяване на дебата, затова се обръщам към Вас със следния призив: да престанем да превръщаме Народното събрание в място, където се замеряме с мръсно бельо. Ако някои от Вас са се интересували от историята на българската политика и я познават сравнително, ще знаят много добре, че патронимичният принцип на управление на българското общество и държава съществува от Освобождението насам. От Освобождението насам, дори и при комунизма, когато управляваше чл. 1, патронимичният принцип, наричан в българската политика „шуробаджанащина“, винаги е владял обществото. Така че тези неща, с които се занимаваме, не смятам, че с такива дебати можем да ги прекратим, да ги унищожим, да ги спрем, защото те са много сложни, много тежки. Това го е решила историята, не съм го решавал аз, нито Вие. аз, нито Вие. Призовавам Ви пак да прекратим този дебат, защото с тези проблеми, за които се обвиняваме един друг, има орган, който се занимава, той се казва прокуратура. Вместо да държим речи от тук, правим сигнали до прокуратурата, да видим тя какво ще свърши. Моля Ви, нивото на нашия дебат е паднало толкова ниско, че няма повече накъде да пада! Моля Ви, прекратете тази гавра!

Благодаря, уважаеми господин Председател. Мисля, че има как да прекратите тази гавра, ако спазвахте Правилника, а именно чл. 57 от него, и да отнемате думата, когато не се касае за настоящата тема. Разбирам, че Вие волю-неволю следва да участвате в организирания от Вашата партия ГЕРБ бенефис на господин Добрев, но моля Ви, все пак придържайте се към Правилника. Благодаря Ви. Дали ще е бенефис, предстои да видим. Други изказвания?

уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Много Ви моля, точката от дневния ред е „прекратяване на пълномощията на народния представител Делян Добрев“. Бих искал да кажа, че не искам да съм в неговото положение! положение! Защо не зачитате заявената от него воля? Той сам заяви, че ще си подаде оставката. Защо се опитвате да спорите не със силата на аргументите, а с аргументите на силата? И стигнахте от мрачното комунистическо минало чак до египетските гробници? Един от Вас дори заяви, че е извънземен?! Бихме могли да го проверим, бихме могли, с една обикновена остра игла. Нека да Ви кажа следното, колеги. Господин Добрев е млад човек, аз му съчувствам за положението, в което се намира, но той заяви в национална медия, че ще подаде оставка (реплика от ГЕРБ.). Заяви и нещо друго… Моля Ви, господин Председател, кажете на този господин да не вика!

Искам да Ви кажа нещо друго. Така ме разсейвате, но аз не съм толкова мек, колкото си мислите. Господин Добрев в медията каза, че „идвам от среща с господин Борисов“. Преди малко господин Борисов, пак по национална медия, обяви, че оставката е морален акт и следва да се зачита желанието. Сега театър ли правим ние тук, господин Председател, или обсъждаме точка от дневния ред? Ако аз бях на мястото на господин Добрев, щях да стана тук, на трибуната, и със силата на аргументите да оборя онова, което

към парламентарно говорене, да няма език на омразата. А ние сме свидетели на нещо, което говори точно и единствено за това. Затова призовавам господин Добрев, ако има силата, доблестта на млад мъж… РЕПЛИКА Сигурно я има, сигурен съм в това, да излезе тук и да каже: „всичко онова, което се твърди за мен, не е вярно и че нито един от тези хора не е назначен, след като аз съм тръгнал в стъпалата на властта“. ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Велков. Имате възможности за реплики. Заповядайте, господин Касабов.

ще бъда кратък, ще кажа две изречения и те са следните: предлагам да разстреляме господин Добрев

се оттеглят или се отклоняват от дебата. Напротив, те водят точно онзи дебат, който им е присъщ – да защитават една политика на шуробаджанащина

Ще Ви кажа защо господин Добрев подаде оставка. Защото е един морален човек. Защото, когато излеят толкова много помия върху теб, той няма какво друго да направи. Той ще бъде упрекнат, че не е постъпил както трябва. Само че аз ще кажа следното: Деляне,

за да угоди на Йончева, на Нинова или на някой друг. Защото не се знае кой ще бъде следващият по начина, по който Вие работите. Вие сте тръгнали като пълчища по общините да търсите… ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

той е притиснат в момента и е залят с помия. Ние трябва да му измием лицето и да покажем на тези хора, че те не управляват страната, защото те правят всичко възможно да не се видят добрите практики, които се случват след тези 640 милиона, които се дадоха за образователна инфраструктура! Нима им е хубаво да го чуят това нещо (ръкопляскания от ГЕРБ)? Или всички добри политики, които прави нашето правителство? Затова не бива да позволим

Аз не зная с какво предизвиках реакцията на очарователната госпожа Караянчева? Не се шегувах, но тя отиде към „белканто“, което не е характерно за „бек вокал“ (смях Не съм казал, уважаема госпожо, че господин Добрев не е качествен човек. Нищо подобно! Просто казах, че ако е мъж на място

Така че нека да бъдем точни и отново да се придържаме към точката от дневния ред. Ако няма, ако не желае господин Добрев да се защити – да отиваме към гласуване! Още един път ще кажа, че не дадох с нищо повод на госпожа Караянчева за такава мощна нападка и ще бъда принуден да се защитавам, уважаема госпожо, със силата на аргументите. Благодаря. И аз Ви благодаря, господин Велков, и Ви правя забележка за обида на народни представители с терминология, която е неуважителна към колеги! Имате думата за лично обяснение. Господин Велков ще направя изказване. Взимам думата обаче за лично обяснение, защото Вие се опитвате да внушите на Народното събрание и на българското общество, че тъй като не се обяснявам на госпожа Йончева по всички, как да Ви кажа, клевети, които тя изнесе срещу мен, едва ли не признавам вина. Не признавам никаква вина. Заявих многократно, че с госпожа Йончева ще се видим в съда, и то не само за клевета, а и за набеждаване (ръкопляскания от ГЕРБ), защото в последните няколко дни тя в последните няколко дни тя стигна до там, че да ме набеждава в бизнес интереси, във фирми, които усвоявали средства, пък някой им помагал, без да разкрива цялата схема. Надявам се да го разкрие в прокуратурата, в съда и така нататък. Госпожа Йончева ще я съдя и за набеждаване, но ако си мислите, че ще занимавам Народното събрание да отговаряме на клеветите на Йончева и да губим ценно пленарно време

Моля да бъде удължено времето. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да внеса единствено фактологично уточнение в дебата, тъй като той заприлича на сблъсък между управляващи и опозиция. Опозицията, която иска да омаскари, да нападне, естествено да извлече политически дивидент от ситуацията. Но нека все пак обърнем внимание какви са фактите, а фактите са много ясни. Госпожа Йончева, с цялото ми уважение към нея, не е изнесла някакви факти. Те са в публичното пространство, мисля, че от март месец. Две медии – „Бивол“ и „Медиапул“, ги изнесоха, а тях можем да ги обвиним във всичко, но не и в симпатии към БСП. Самият вицепремиер Симеонов заговори първи за партийни, дори по негови думи „партизански“ назначения във властта и мисля, че това е достатъчен повод за дебат в Народното събрание. Не БСП е започнала

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Много пъти сме чували от политици: „Бог да пази България!“ Шест месеца по-рано се чудех защо разчитаме на Бог, след като това са нашите политици? Днес с този дебат за пореден път доказвате защо трябва само на Бог да се молим! Когато излезе скандал, за каквото и да е, никой от Вас партиите на системата, на статуквото, тези, които докарахте държавата до това състояние, което е в момента, не излиза да говори с факти и не излиза да защити себе си, а единствените аргументи, които използва в своя подкрепа, са: „И Вие сте същите!“, „А Вие сте още по лоши!“. Така че наистина явно трябва само на Господ да се молим и сега вече искам да разберете защо „Воля“ беше през цялото време против празното политическо говорене на статуквото. Защо, благодарение на чия братовчедка, врачанската болница е пред фалит? Благодарение на чий кум ще затваря старозагорската болница? Ето това са темите, които трябва да разглеждаме, а не човека Делян Добрев. Защото Делян Добрев е част от една партия, а тук не говорим за хората. Нали заради хората сме в този парламент? Пострадаха ли хората в Хасково? Нека това да разгледаме – какво се случва в Хасково, какво се случва в Габрово? А не Вие колко сте лоши и Вие колко сте лоши. Ние това го знаем, няма нужда ежедневно да ни го доказвате. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Воля“.) Няма. За изказване – народният представител Вежди Рашидов.

И всичкото това, ако не приличаше на фабрика за кал и помия, сигурно нямаше да се обадя. Подведе ме професор Станилов, като се обади. Колеги, прекратете този дебат по една проста причина. Първо, не зная дали знаете, че съм роден в Димитровград. Родът ми е от Хасковско и Хасково не ми е безразличен град. Второ, познавам добре Делян Добрев. Питам: кое доказателство го кара да се чувства виновен?!

Заради същата кал! Колеги, това ли е българският парламент?! Това ли са проблемите на българския народ?! Един млад човек, който трябва да има перспектива да се развива, днес да го намачкаме, защото имаме чисто политически пристрастия. Днес някои от Вас се изказват като хигиенисти едва ли не на същата фабрика за кал. Колеги, Вие толкова ли къса памет имате, че забравихте Моника – не Люински, а Станишева,

За какво обвинявате този млад и перспективен човек?! Хайде, аз съм на 66 години, утре си отивам. Четири мандата съм депутат, както и да Ви се струва, седем години съм български министър. Малко ли ме нападаха и и за Ларгото, и за Националния ни музей, и за десетте театъра, които ремонтирах?! Мълчите. Нямате ли достойнство да кажете, че нещо се свърши в тази държава?! Навремето Ви казах една реплика, и то на човек, който е в залата: четири обвинения срещу Цветанов. Какво е това място, в което напомняме кой за какво е обвинен? В затвора ли е? Оправдан ли е? Казах Ви обаче, че ако имахте един Цветанов, нямаше да загубите изборите и да гледате толкова празно. (Силни

Деляне, сега ще отговоря на един от хората, които те упрекваха да имаш морал да се откажеш сам, защото било личен акт. Не е личен акт – ти си народен избраник! Аз бях в Хасково, хората те обичат и нямаш правото да си подаваш оставката!

За реплика – народният представител Веселин Марешки. да ни вкарвате в този театър. Вие споменахте в изказването си: „Да прекратим този театър!“ Театъра обаче не го правим ние, театъра го правите Вие, ние сме публика, както и целият български народ е публика в този театър. Смея да Ви кажа, че

Не беше отдавна времето, когато всички парламентарни групи се бяхме събрали за едно благородно дело – да помогнем на деца инвалиди инвалиди да имат по-достойно бъдеще. Но Вие абдикирахте и не купихте една от количките, които трябваше да купи Вашата парламентарна група. По този начин всъщност не помогнахте. Нямате морално право, по принцип нямате право по закон да репликирате от място,

Има ли други реплики? Дуплика – господин Рашидов, заповядайте.

Аз казах думите: „театър, много се ръкопляска и целият народ ни гледа“. Тук са всички медии. Този дебат е под достойнството на българския парламент, да не говорим, че е страхотно обидно за всички българи.

Тогава нека аз да Ви обясня. Аз лично, като се върнах от Германия, продадох една цяла изложба и я дадох за децата, болни от рак – 50 хил. лв., ако Ви интересува сумата, на Детската онкология. Аз лично помогнах на Велко Кънев един месец да се лекува в Германия от същата тази

На бесепара Николай Петев – светла му памет, помогнах да отиде един месец в Америка. Аз помогнах на Рангел Вълчанов. Тези помощи, когато се правят от сърце, аз не съм ги декларирал. Мълчал съм, така съм решил.

Моля Ви, не се обаждайте от място, за да не давате поводи за такива реплики.

да я направим. Тя беше съвместна. Ние всички бяхме пред хората с количките. Там първа Политическа партия ГЕРБ откупи количката. Второ, единствено Снежана Дукова даде лично дарение на тази организация. След това, господин Марешки, бяхте Вие, но бяхте след мен. И на тази трибуна, ако започвате с лъжи, ще свършите извън тази трибуна и никога няма да бъдете на нея. Не лъжете! Има ли други изказвания? Делян Добрев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Подавам молба да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител заради клеветите и внушенията, които се направиха от нашите опоненти в последните десет дни по мой адрес. С типични ченгеджийски похвати те събраха разнообразни малки истини, от които се опитаха да сглобят зловеща на външен вид картина. Успяха. Политиката никога не е била самоцел за мен, нито пък властта! Отказвал съм да бъда номиниран за различни изборни длъжности, включително министър. Водел съм се от собственото ми разбиране къде съм най-полезен за обществото. Поглеждайки назад, за тези десет години има много неща, които съм горд, че съм свършил и мога да споделя с Вас. Мои са предложенията в Закона за акцизите и данъчните складове заедно с колеги. Господин Главчев беше сред вносителите. От предложенията се направи Наредба № 30 и се сложиха измервателните уреди в страната. Ограничихме заедно с колеги и от БСП, и от ДПС развитието на ВиК сектора, който заплашваше финансовата стабилност на енергетиката. Направихме множество промени в Закона за енергетиката, избрахме независим състав на Комисията за енергийно и водно регулиране, създадохме нов модел за ценообразуване, с който премахнахме 800 млн. годишен хроничен дефицит в енергетиката. Напреднахме в посока либерализация на пазара отново всички заедно. Тези промени се гласуваха от 100 % от пленарната зала, с което аз съм изключително горд! Ние не спорехме, защото всички знаехме, че това е правилното решение. Всички заедно го направихме. Същото се отнася и до Закона за публичното предлагане на ценни книжа, за да стимулираме развитието на капиталовия пазар. Отново Законопроект, който се прие от цялата зала заедно. Законът за инвестициите, Законът за подземните богатства, Законът за защита на конкуренцията. Бях един от инициаторите на създаването на Съвета за развитие на капиталовия пазар. Бях инициатор за цялостна реформа, касаеща намаляване на административната тежест. В периода ми като като министър се гордея, че стартирахме проучванията на дълбоко Черно море. Това беше лична моя кауза. Привлякохме най-големите фирми в света: „Тотал“, OMV, „Репсол“, „Шел“, които проучват дълбоко Черно море и не само го проучват. „Тотал“ са в последната фаза на проучвателните дейности, доказаха наличието на нефт още миналата година. Ако не до края на тази година, в началото на януари 2018 г. съм убеден, че ще съобщят и за наличие на газ. Това дава бъдеще на България. И аз съм горд, че с мой подпис – като министър, по моя инициатива се стартира проучване на дълбоко Черно море. Прекратихме проекта „Белене“, който беше финансово непоносим за държавата, все още е такъв! Договорихме по-добри условия по проекта „Южен поток“. Подписахме нов договор за газа без посредници и при 22% по-ниска цена от стария договор. Никога в историята на България не сме подписвали нов договор за газа, който да е на по-ниска цена. Винаги са ни вдигали цената! (Ръкопляскания първият договор, който намали цената. Финансовият ефект от тогава до сега е 300 млн. долара на година в полза на българската индустрия и на българския бизнес. последната година получих награди за личност, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Получих и награда отново – само в последната година – за личност с най-голям принос в развитието на капиталовия пазар през 2016 г. Получих голяма подкрепа в последните три дни и съм изключително благодарен на всички, които ми изпратиха есемеси, създадоха фейсбук групи, излязоха с декларации в моя подкрепа, направиха пресконференции. Това е истинската оценка за моята работа. Аз се гордея с това, което съм постигнал! Благодаря на всички за тази безпрецедентна подкрепа за един обикновен политик като мен в България. Госпожо Йончева, аз ще се запомня в политиката с всичко, което съм свършил през тези години – част от нещата ги казах от тази трибуна,

Ще Ви кажа, понеже Ви касае. Първото нещо, което ще направя, е да си потърся правата в съда за всичко, което причинихте на мен и на мои близки за да разберете, госпожо Йончева, че не е 1945 г. и не можете безнаказано да заличавате неудобните. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин народен представител Делян Добрев! Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Цонев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи подадената от колегата Делян Добрев оставка по много причини. Ще кажа само някои от тях. Първо, защото оставките, подадени от народни представители, се гласуват в повечето случаи дори без дебат. За да подаде един народен представител оставка, той има своите мотиви. Те понякога са публични, друг път – не. Негово е и правото, правото е и на народните представители да правят, или да не правят дебат. Аз ще Ви припомня, тъй като тук се подготвя втори прецедент,

Не помня за Валери Петров, възможно е и този случай да е така, но ние знаем за този случай. Тогава всички парламентарни групи извън ДПС не гласуваха тази оставка по други политически причини. По-късно той пак си подаде оставката и всъщност напусна парламента. Подаването на оставката наистина е морален акт, когато това прецени народният представител или когато има други мотиви. Днес чухме в пресконференция премиерът да казва точно това. Ние ще подкрепим тази оставка, защото я приемаме като морален акт. Господин Добрев, имаме добри колегиални отношения с Вас, и Вашите качества като специалист никой не оспори дори от опозицията, но нашите избиратели не харесват в българските политици – и през всичките години след Освобождението, както тук казаха колеги, макар това да е станало традиция – никога не са харесвали „шуробаджанащината“, както те я наричат.

какво прави като специалист, какво прави като народен представител. Когато има такива факти, а очевидно има такива, актът, актът, който Вие сте предприел, е правилен според нас и затова ще го подкрепим. Смятам, че този дебат днес беше излишен, той нанесе поредния удар върху рейтинга на българския парламент. Ако ми позволите дори да употребя и по-тежки думи, макар че не бих искал от тази трибуна. Това, което днес се случи тук, превърна заседанието във водевил и тон дадоха, за най-голямо съжаление, Вашите колеги от ГЕРБ. Парламентът все пак не е кабаре, за да се играят тук водевили и всякакви други спектакли. По тази причина „Движението за права и свободи“ не взе участие в дебата,

Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Марешки. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние, както забелязахте, също не взехме участие в този дебат, който някои Ваши колеги определиха като театър. В личен план аз наистина съжалявам господин Добрев, че именно на негов гръб се разигра целият този цирк и се изляха всичките тези помии в различни посоки. Да, наистина, това е един личен акт. Лични актове са и когато правителства подават оставки – въпрос на народните представители е дали да го приемат, или не. В този смисъл ще кажа, че ние, парламентарната група на „Воля“, няма да подкрепим оставката Ви не лично като отношение към Вас, а като принцип, защото, считаме, че не Делян Добрев е лицето на шуробаджанащината в България. Даже може би е един много малък пример за много по-тежките проблеми, които Вие в самия дебат ни разказахте какво се случва в различни общини, в различни държавни учреждения и така нататък. Ние обаче, бихме подкрепили

от тези хора във властта, министри, да си кажат връзките – до кое коляно, ще решим пак тук в парламента. Затова ние няма да подкрепим оставката на господин Добрев, но ще подкрепим такъв законопроект, който да осветли веднъж завинаги всички шуробаджанашки връзки на всеки един от хората, който в момента е във властта и който съответно в бъдеще – няма да искаме да се връщаме отново в миналото, но тези, които се надяват и в бъдеще, да бъдат. Още един път искам само да изразя своето съжаление за дебат и това, което се случва на гърба на господин Добрев от гледна точка и на другата подкрепа, която получава, примерно от госпожа Дукова. Няма как, ще Ви спомена името, защото, госпожо Дукова, имаше пет колички – две от петте колички седяха в моя кабинет. Ние сме закупили две. Ако Вие също сте закупили, някой друг не е закупил. Аз мисля, че Вие тук откровено лъжете,

Надявам се да не изяснявате казуса на трибуната. Да, благодаря Ви, госпожо Дукова. Има ли други изказвания?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

Искам да Ви кажа, колеги от БСП, че трябва да имаме историческа памет, защото, когато се учреди ГЕРБ – ГЕРБ започна в 2006 г. 2007 г. и 2008 г. създадохте кризисни щабове само и единствено, за да дискредитирате тогавашния кмет Борисов и бъдещото управление, което се задаваше за ГЕРБ. Не успяхте, но включихте компроматния си стил на поведение. Аз ще защитя Делян Добрев, защото минах през този път, който да искате да очертаете и за него. Защото през 2013 г. в предизборния период, когато бяхме за парламентарни избори, Вашият тогавашен лидер внесе анонимен сигнал срещу мен за това, че „кетчърите“ подслушвали и са подслушвани политици и бизнесмени. Единственото вярно беше, че имаше сходство на имената, които бяха написани и нищо друго от това, което беше изложено. Аз преминах през този труден път, но няма да допусна Делян Добрев да премине по същия. Защото това, което Вие целите, е да омаскарите един млад, почтен, знаещ и можещ човек. България се нуждае от такива депутати! България се нуждае от такива хора, защото и Вие самите признавате, че той има такива качества.

„Нека да правим политики и да спорим за политиките, които може всеки един да предложи, да защитава и да отстоява от съответния негов политически небосклон.“ Но, уважаеми колеги, това, което в момента Вие целите, е да се отклоним от успехите, които прави днешното правителство. Някой от Вас излезе ли да каже това, което се случи във Варна? Знакова среща! Трима премиери – на Гърция, на Румъния, България и президент на Сърбия! Това не е ли целта, която трябва да правим ние политиците и да целим мир, разбирателство и да можем действително да вървим към обединение за общи политики, които можем да направим в региона? Защо не искате да правим общи политики? Защото Вие нямате такава съзнателност! Госпожо Йончева, уважавам Ви като журналист в миналото, когато съм гледал Ваши репортажи. Не прави чест на един журналист да влиза в тази компроматна война, защото Делян Добрев е един достоен човек, има прекрасно семейство. Майка му, само да Ви кажа, е преподавала в Математическата гимназия – физика, на президента Румен Радев. Това укоримо ли е?! Не! И виждате ли каква е разликата между Вас и нас?! Мога да Ви кажа, че понеже говорите за всички тези злини, които са се случили и които се случват, уважаеми колеги, нали разбирате, че много повече са нещата, които могат да бъдат извадени за Вас? Не смятам, че това е начин за правене на политика. Всеки, който има своите качества, трябва да ги доказва тук, в пленарна зала, участвайки в законодателната дейност. Ние ще защитим Делян Добрев и няма да позволим да напусне парламента, защото знаем че точно тази парламентарна група заедно с „Обединени патриоти“ и с тези народни представители, които ще защитят днес Делян Добрев, ще трябва да защитаваме каузата „България“, министър-председателя Бойко Борисов и кабинета „Борисов“, защото той е успешният кабинет, който ще изведе страната напред и политиката, която прави за добросъседство, уважение и да не се прави нито една държава на велика, защото всички сме тук заедно. Точно затова трябва да бъдем и ние като политици – не да се правим на велики, а да знаем, че трябва да работим само и единствено водени от интереса на България и на регионите, които представляваме. Аз ще гласувам „против“ оставката на Делян Добрев (ръкопляскания от ГЕРБ) и призовавам колегите да гласуват по съвест!

никой не оспорва, както казахте, професионалните качества на господин Добрев, но тук се поставиха много тежки въпроси. Това „модел ГЕРБ“ ли е, или не е? И точно Вие, като председател на парламентарната група на ГЕРБ и като заместник-председател на партията, би следвало да дадете този отговор. Всъщност наистина защитаваме човека Делян Добрев или модела, който е шуробаджанащина? Има ли го, или не? Благодаря, госпожо Таскова. Други реплики? Заповядайте, госпожо Кръстева. Благодаря, господин Председател. Господин Цветанов, хубаво и похвално би било да се помни историята, хубаво и похвално би било всеки да носи отговорност за действията си, за политиката си последователно през цялото време, защото никой не е забравил времето, в което Вие лепяхте етикети, господин Цветанов, времето на показните акции, времето на обвиненията, оборвани едно след друго. Така че, когато избирате този тон на Кашпировски, с който се опитвате да успивате народното представителство, и правите впрочем едно доста опасно внушение – внушението за партията-държава, припомнете си, че все пак България е европейска държава, демократична. Народът избира, впрочем пак от Вашето изказване, а не Вие конструирате Народното събрание – слава Богу! Що се отнася до акта на оставката, питам се от онзи ден: къде бяхте Вие с тази бурна емоция, когато Вашият лидер подаваше оставка? Но очевидно всички обичат Делян, така че благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, правя реплика не защото през 2007 г. бяхте предвидили лично Вие такъв път като Делян Добрев за мен, представяйки на главния прокурор, тогава Борис Велчев, изфабрикувани доказателства и аз обещах да потърся правата си в съда, но махнах с ръка. Не Ви правя реплика,

в момента ГЕРБ постъпва нечестно с Делян Добрев, наистина базирайки се на експертността му. Според мен във Вашите доводи проличава това, че Вие искате да спечелите някакъв политически дивидент от моралния акт, който прави той. той. Искам да Ви уверя, че има нещо, за което трябва да благодарите на Делян Добрев. Повярвайте ми – в по-големите градове, а вече и в по-малките, има феодални общини, има феодални системи, има феодални мрежи.

особено сега – в началото на председателството на Съвета на Европа, толкова по-бързо България ще тръгне напред. Затова смятам, че нещото, заради което трябва да благодарите на Делян Добрев, е това, че той показа по морален начин как трябва това да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

от това, което отправихте като обвинения към Делян Добрев? Той няма сестра, Вие през цялото време говорихте за неговия зет. Разбирате ли, че всичко това, което казвате, и за този феодализъм, това явно ще бъде Вашето мото в предстоящите избори 2019 г. Само да Ви кажа, че и преди парламентарните избори Вие също говорехте много небивалици. Премиерът Борисов подаде оставка, защото това беше политическото решение, което взехме. Трябва да Ви кажа, че през цялата кампания, тук са колегите народни представители, хората ни питаха: „Защо подадохте оставка, при положение че ние сме Ви избрали и ние сме гласували за Вас, а не тези, които искат да подадете оставката?“ Защото вчера, когато бях в Хасково, Вие не можете да направите такава зала с такава спонтанност, която да има вътре като енергия. (Смях и реплики в гласовете, които са гласували за Вас, са тук. Нека да видим как е гласувала Елена Йончева, защото тя си има своя електорат и те си гласуват за нея“. Затова, уважаеми колеги, изборите са тези, които решават. А що се касае до феодализма и до етикетите, които искате да лепите, само да Ви кажа: отидете в Провадия, отидете в Болярово, където ги давате като емблема на Вашето управление, да видите действително страх от феодализъм. Ще спра дотук, защото не смятам, че е коректно. Изборите ще са тези, които ще определят кой да управлява по демократичен начин, а не по начина на компромати и на заливане с помия, която Вие можете да я правите най-добре. Що се касае до колежката от ДПС – уважение към Вашето мнение, това е Ваше виждане и Вие го изразявате в парламента. Аз ще се въздържа от отговор.

Господин Председател, дами и господа народни представители! Появиха се много тези в днешната дискусия, една от които беше, че този дебат е излишен, че сме си загубили времето и сме показали лошото лице на парламента. Аз не мисля, че този дебат е излишен, ако го бяхме провели както трябва. Казвате: защо се занимаваме с битовизми, а не с проблемите на хората? Защото това, което наричате „битовизми“, са едни от най-големите проблеми на хората. Как? Кой от нас не знае, че народът ни мрази политиците си от всички политически сили? Кой от нас не знае, че народът отхвърля статуквото и улицата ще роди нещо друго? Защо? Защото народът ни е убеден, че ние идваме в политиката не за да работим за него, а да се облагодетелстваме лично или да облагодетелстваме семействата си. Случаят с назначенията, с роднините, с „калинките“, с бордовете е още едно доказателство за този народ, който мрази политиците си, защото си праща роднините в бордовете, от които да богатеят. Това проблем ли е на народа ни и защо не коментираме този модел на управление? Защо това е проблем? Защото младите грамотни, образовани хора отиват на конкурс, не го печелят, тъй като той вече е нагласен за някой роднина, и този човек хваща самолета и заминава за Европа. После казваме: защо имаме демографски проблем, защо губим младите? Защо е проблем на народа? Защото, докато един член на борд роднина взима 5000 лева заплата и се вози в мерцедес за едно заседание на борд на месец, една жена – Илияна от Вълчи дол със седем деца, няма с какво да ги храни. Защо това е проблем? Защото ражда послушна администрация, която на избори ходи под строй и се самовъзпроизвежда в същата политическа класа. И така 27 години на прехода! Втора теза – да казваш истината, да сочиш факти, да сочиш недъзи на управлението се оказа мракобесие, компроматна война, ченгеджийница, тоест ако имаш различно мнение от това на управляващите, ще усетиш цялата сила на държавната машина – „Не се обаждай!“, или „Слушай и изпълнявай!“, или „Ако имаш друго мнение – ти си мракобесник!“. Проблем ли е това на народа? Кой от Вас не е бил по селата, където хората казват: „Страх ни е да си кажем мнението, защото ще изгонят сина ми от работа“? Във Вълчи дол, понеже ще имаме избори, спират да им носят храна от Социалната служба, ако имат различно мнение. Това съм го чула и видяла с ушите и очите си онзи ден. Е, проблем ли е това на България и на държавността? – Послушание, мълчание и страх, иначе властта ще ти каже, че си мракобесник, полицейщина и така нататък. Значи не можем да имаме и разследваща журналистика, така ли? Ще ми кажете Вие, че Елена Йончева е направена журналист на мотор?! Кой от Вас, бе, уважаеми мъже, е бил в Ирак, в Афганистан, в Судан, в Сомалия, като сте толкова смели? Тази жена ли е правила журналистика на мотор? Значи народът ще мълчи, а журналистите ще са послушни?! И който журналист смее да прави разследваща журналистика, то той значи не е журналист! Това проблем ли е на държавността ни? Проблем е. Трето, казвате, а това беше най-страшно, което произнесохте: ако дадем Делян сега, кой е следващият? Следователно Вие сте много такива в система и в модел и дайте да се държим здраво, защото, ако падне един, се разплита целият чувал и всички заминаваме! (Ръкопляскания от „БСП не гласувайте оставката, защото ако той падне тръгваме всички. Значи всички сме като него. Тази теза не е ли страшна за държавността в България? Значи една група е овладяла цялата държавна система и се държи здраво с цялата държавна машина, защото ако един си тръгне – всички падате. Проблем е на народа това, а не е битовизъм. Следващо – като отхвърлите днес оставката на Делян Добрев, ще защитите Бойко Борисов. Не, уважаеми

но преносно днес ГЕРБ Ви сваля от пиедестала, на който стоите! И Ви казвам като лидер: от днес нататък Вие имате сериозен проблем не само в партията си, а с общественото доверие във Вас! (Реплики от теза, може би най-тежката – така е било 27 години, всички партии преди нас са правили така, затова и ние правим така. Тоест: народе, тези 27 години, дето всички политически партии те доиха, ние продължаваме по същия начин. И по-лошо, прочетохме следното изказване: „Ако пак ми се наложи, пак ще предложа своите роднини за тези постове“. Тоест и да продължим да управляваме, ние ще продължаваме по същия начин. Ето това е разликата, уважаеми колеги. Призовахте да правим общи политики, но ние няма как да ги правим, ако не изчистим базисната основа, на която вече 27 години съществува тази държава. Това е разликата! Вие казвате: така е било през целия преход, така ще правим и занапред и не ни винете, защото и Вие сте същите. Да, всички политически партии от целия преход по някакъв начин са се държали така и затова народът отрича цялата политическа система и статуквото, и търси нещо ново. Разликата между нас е, че новото ръководство на БСП и новата парламентарна група на БСП иска да сложи край на този модел на прехода (реплики от ГЕРБ), който нарекохме „паралелна държава“ и борбата с паралелната държава не е мракобесие, а достойнство на политическа сила. Благодаря

чувствам лично задължение да се обърна към Вас, защото може би бях първият човек, който Ви звънна по телефона и Ви казах, че изгаряте в политиката. И то изгаряш, защото Вашите лидери днес те употребиха. Ти си употребен!

Вторият проблем, който днес излиза на ясно, и трябва да бъде като обеца на всички политици, е, че при управлението на всички институции ние трябва да спазваме закона. Върховенството на закона!

Именно за тези порции, които Вие разпределяте в момента, и то във всички етажи на институциите, като започнете от Силистра и стигнете до Кърджали. Господин Добрев, днес с подаването на оставката, Вие не решавате нито проблема за сливането на партията с държавата, нито решавате проблема с неспазването на закона, затова Вашето подаване на оставката не разрешава и Вашия проблем. Но както казват големите политици, и оставането Ви в политиката не решава проблемите, за които Ви казах. Моето уважение към Вас! Благодаря Ви.

Господин Председател, процедурата ми по начина на водене, която поисках, е, защото допуснахте представител на ДПС да използва процедурата по начина на водене, за да направи изказване и да внушава неща, свързани с феодализъм, шуробаджанащина и порции,

Още една процедура по начина на водене. Моля, заявете следващи процедури по начина на водене, за да се ориентираме дали да гласуваме, или да дам Господин Председател, искам да Ви кажа, че не водите правилно, защото позволявате много опорни точки да влизат в дневния ред, а сега говорим за Делян Пеевски. Новата опорна точка е сливането на властта. Някои хора не са разбрали, че ГЕРБ е управляваща партия и властта е в ГЕРБ. Кое с кого сливате?! Реалната власт в момента е на партия ГЕРБ, спечелила е изборите. Те носят отговорността, те държат властта.

Има ли други процедури по начина на водене? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, моля за процедура по прегласуване. Една част от колегите от „БСП за България“ видях, че не можаха да гласуват, защото са само 77.